Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog Zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona članak 144. do 150. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mladež i šport. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predlagatelj dodatno predložiti prijedlog? Uvaženi zastupnik Lesar nije u dvorani. Izvjestitelji odbora. Predstavnik Vlade. Otvaram raspravu.

gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice ne podržava Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnio zastupnik Dragutin Lesar, a uz kojim se predlaže izmjena članka 10. 10. stavak 1. Zakona o doplatka na djecu "Narodne novine" br. 94, 2001. godine. Ja bih prije nego što obrazložim ovo naše stajalište iznijela neke podatke. Po demografskim projekcijama, ali i podacima do kojih je došlo i stručnjaci Ujedinjenih naroda može se očekivati da će u Hrvatskoj 2015. godine živjeti 4 milijuna 39 tisuća 146 što je za 398 tisuća 314 manje stanovnika nego danas, a to je tako bliska budućnost 2015. godinu. Znači ovo je zaista krajnje zabrinjavajući podatak. Treba također istaknuti i druga demografska kretanja, povećan udio staračkog stanovništva koji je već sada preko 16% i ubraja nas u starije narode i smanjenje udjela rođenih i radno sposobnih. Sve to izaziva evo i izravno ugrožava jedan vitalni, radni, gospodarski potencijal države i društva. Na sreću odgovorna Vlada a ova to jeste i do sada je poduzimala niz mjera koje su zaustavile negativni trend pa bi vas ja molila da pažljivo poslušamo ove podatke. Broj živo rođenih djece bilo je 1999. godine 45 tisuća 179. Pogledajmo šta se dešava od 2000 nadalje. pa idemo dalje, 511 manje živo rođene djece. Evo možemo iz ovih podataka vidimo što jedna politika može učiniti zakonskim izmjenama ali i drugim aktivnostima stvarajući jedno ozračje da obitelj ni nije tako važna i stvarajući jedne druge vrijednosti u društvu. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u okviru svojih redovitih aktivnosti a prateći i provedbu Zakona o doplatku za djecu na temelju i stručnih procjena ali i razmatrajući i predstavke građana uočio je isto tako više spornih točaka u Zakonu o doplatku na djecu među kojima je i ovaj sporni članak 10. stavak 1. kojim se izmjene i predviđaju. Također u očitovanju Vlade se kaže da je razrađeno nekoliko radnih opcija i financijskih izračuna novog određivanja doplatka za djecu kao jedne mjere potpore u obitelji gdje su uklonjene uočene nejasnoće pa se tako mijenja i sporna odredba predložena u ovom zakonskom prijedlogu. U saborskom proceduri mislim da će to sutra biti na dnevnom redu je i Prijedlog nacionalne populacijske politike koja na sve obuhvatan i cjelovit način dotiče se svih aspekata potpore i osnaživanja obitelji u kojoj je pozornost posvećena i dječjem doplatku kao jednom od mjera kojom se pomaže prirodni prirast i daje potpora obitelji u podizanju djece. Imajući u vidu sve izneseno da je u pripremi znači cjelovite izmjene Zakona za doplatak za djecu klub Hrvatske demokratske zajednice ne može prihvatiti predložena parcijalna rješenja. Hvala. Za klub HNS-a poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege. Htio bih najprije ispričati predlagatelja gospodina Lesara. Molio je, ja sam zapravo zamolio u njegovo ime da se ova točka skine sa dnevnog reda pošto danas nije nikako mogao biti ovdje međutim to se nije dogodilo pa eto o njoj razgovaramo. Naime, svi argumenti koje je kolegica prethodno iznijela o brizi za populacijsku politiku, o depopulaciji depopulaciji Hrvatske, o smanjenom broju djece, sve to skupa stoji. Sve to skupa je istina. I ovaj zakonski prijedlog pokušava pomoć onima koji su ostali. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome da prema važećem propisu pravo na dječji doplatak ostvaruju djeca koja idu u osnovnoj školi do 15 godine Što je u normalnoj situaciji sasvim u redu. Sa 6, 7 godina krene u školu, 8 razreda, 14-15 godina, završi osnovnu školu, krene u srednju i onda se drugi propisi primjenjuju na njega. Što ako je dijete bolesno prije nego što krene u školu, pa ne krene sa 7 nego sa 8? Što ako je bolesno bilo godinu dana pa je izgubilo godinu zbog bolesti ili nekog drugog razloga, pa se nađe u 7 razredu sa 15 godina i više nema pravo na dječji doplatak, ni krivo ni dužno? Dakle kad se zalažemo za pomoć djeci, kad osnivamo ministarstva koja se tako zovu, kad smo tako jako dobri i tako jako velikodušni da strategije smišljamo o tom, ajmo se malo brinuti o živoj djeci. Dok ta djeca kojoj se dogodila ova nepravda dočekaju izradu strategije bit će blizu penzije. Dok ta djeca dočekaju izradu i primjenu zakona, njihovim unucima će trebati trebati takvi zakoni, tempom kojim krećemo. Bilo bi dobro kad bi Vlada jednom prilikom a ovaj put to priznaje nominalno u samom tekstu obrazloženja da je to zapravo omaška, jer se slična omaška nije dogodila u propisima koji se tiču srednjoškolskog obrazovanja djece. Tu djeca mogu biti godinu dana bolesna i imat godinu dana dulje onda recimo dječji dječji doplatak. Dakle Vlada priznaje da se dogodila omaška ali pošto je sad netko iz opozicije predložio da se ta omaška ispravi ma nema šanse! Bilo bi pošteno, ljudski i pristojno priznat grešku i reći eto, je u svoj toj šumi propisa koje smo donosili, koje smo predlagali, koje smo mijenjali, koje smo dopunjavali potkrala se greška, ajmo ju ispraviti, odbit ćemo prijedlog kolege Lesara i dat ćemo odmah prijedlog Vlade da se ta greška ispravi, jer ovdje se ne radi o nečem što se može za godinu dana nepravda ispraviti. Za godinu dana ta djeca će otići iz sustava. Bit će im napravljena nepravda kroz godinu, dvije, ni krivim ni dužnima i ne znam da nikog za to nimalo srce ne boli. Očito je dakle da nije suština stvari u tome što u tekstu piše. Ne radi se ovdje ni o kakvim novcima, niti je to veliki broj slučajeva. To bi se vjerojatno u Hrvatskoj moglo u stotinama prebrojati pa sad to pomnožite sa nekim prosječnim dječjim doplatkom, to su zanemariva sredstva. Ali očito nije to bitno. Bitno je tko je uočio grešku Vlade. A Vlada kao i nekad partija nikad nije u krivu. Vlada je uvijek u pravu pa i onda kad ispravlja svoju grešku. Ja bi stvarno apelirao na Vladu da ovaj puta pokuša to brzo napraviti ako već neće prihvatiti ovaj prijedlog. Hvala. Za klub SDP-a poštovani zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege. Pa zapravo je teško što dodati ovome što je kolega prethodno rekao kao ključni argument. Nema veze koja Vlada, koje ministarstvo je napravilo pogrešku. Pogreška je napravljena. Mi doista imamo ovdje nešto što je promaklo u ne znam kada, u ne znam kakvoj proceduri i što nema nikakvog razloga da ispravimo pa ma od koga inicijativa za taj ispravak dolazila. Ovdje je doista riječ o nečemu što je propust i ne odnosi se na preveliki broj djece. Moguće mi smo donosili u mom mandatu izmjene i dopune i novi Zakon o dječjem doplatku gdje smo pravo na dječji doplatak proširili na svu djecu i onih nezaposlenih roditelja i Promaklo je, naprosto je napravljen propust da se može desiti da dijete koje navrši 15 godina još uvijek ide u osnovnu školu, iz nekog razloga. Razbolilo se, izgubilo godinu i Ništa mi ovdje spektakularno ne rješavamo nego pomažemo da ta djeca ne budu izvan sustava dječjeg doplatka, a stariji to imaju. Dakle Klub SDP-a podržava prijedlog ove izmjene. Pustite vi strategiju o pronatalitetnoj politici, pustite vi strategiju obiteljsku. Popravimo ono što se može popraviti. Koliko znam ovaj se Prijedlog zakona nalazi već skoro godinu dana u proceduri. Evo sad je došao na red. Da smo to napravili možda bi doista čitava jedna generacija, teško je ovdje sad procijeniti da li je to 1500 ili 900 koliko kolega Lesar pretpostavlja djece, lišeno jednoga prava koje jest pravo koje imaju sva djeca na svu sreću u Hrvatskoj, rekao bih ipak propustom kojega smo mi koji donosimo zakone, kojega smo mi previdjeli. Dakle u najkraćem teško je prihvatiti obrazloženje da će to Vlada eto na sustavan način riješiti u novom zakonu. Nema nikakvog razloga. Mi smo sada u sedmom mjesecu kolegice i kolege donijeli zakon kojega smo na prošloj sjednici je na ovoj sjednici. Pa nema nikakvog razloga, niti će kome kruna s glave pasti ako ovo prihvatimo niti će činjenica da to predlaže jedan oporbeni zastupnik umanjiti umanjiti vrijednost ove popravke koju na ovaj način predlažemo. Dakle Klub SDP-a podržava prijedlog izmjena, ovih dopuna ovoga Zakona o doplatku na djecu. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovana zastupnica Ruža Lelić. Isto tako je rekao da se ovaj Prijedlog zakona u proceduru godinu dana, u proceduri od 31. svibnja 2006. godine. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, ja ću dakako podržati prijedlog ove izmjene i dopune Zakona o doplatku na djecu ne samo iz razloga što se ispravlja greška nego iz razloga što smo mi dužni ovu grešku ispraviti. Ja bih htio podsjetiti da smo mi našim Ustavom zapisali u članku 62. da država štiti materinstvo, djecu i mladež te stvara socijalne, kulturno-odgojne, materijalne i druge uvjete ili kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život. Te da smo u 64. zapisali: «Dužnost je svih da štite djecu i nemoćne osobe». U takvoj situaciji je sasvim jasno da ova jedna greška koja je napravljena kod donošenja Zakona i koja je jednostavno dovela ili dovodi djecu bez njihove subjektivne krivnje u nepovoljnu situaciju koja navrše 15 godina prije završetka osnovne škole, a završetak osnovne škole nisu učinile iz razloga, iz objektivnih razloga recimo zbog zdravstvenih razloga ili ne znam, zbog toga što su kasnije krenuli u školu jer se nisu stekli uvjeti da se formira razred na njihovom području gdje škola postoji i tako dalje i tako dalje, nema dovoljan broj djece. U takvoj situaciji je sasvim jasno da zapravo subjektivne krivnje na toj djeci i njihovim roditeljima nema i u takvoj situaciji treba ovu treba ovu grešku ispraviti. To je prvo. Drugo, mene malo iznenađuje da Vlada u svom mišljenju je napisala da postoji takva greška. Zakon je upućen u saborsku proceduru 31. svibnja 2006. godine. Mi smo imali čitav niz rasprava u 6. mjesecu, u 7. mjesecu. Sada je evo vidite već druga polovina 10. mjeseca. Trebala je Vlada doći sa izmjenom i dopunom Zakona da to riješi ako ne želi prihvatiti Prijedlog zakona o izmjena i dopunama Zakona koje je uputio u saborsku proceduru oporbeni zastupnik. Ali obrazloženje da priprema se cjeloviti zakon, a u isto vrijeme svjestan biti da se ustavna odredba ne poštuje zbog greške mislim da jednostavno ne bi trebalo stajati neovisno o tome tko je grešku učinio i zašto? neovisno o tome i u takvoj situaciji je sasvim jasno da se ovo treba ispraviti i da to treba što prije učiniti. Iz svih tih razloga ja ću podržati ovaj Prijedlog zakona i naravno čestitam kolegi Lesaru koji je uočio ovu grešku i predložio u Prijedlogu izmjene i dopune Zakona.

Hvala gospodine predsjedniče. čitajući ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku na djecu vidimo da se on ustvari, da on ustvari sačinjava samo dva članka. I to u prvom članku u kojem govori da se odredbama stavka 1. pravo na doplatak za djecu do završetka osnovnog školovanja ostvaruje i dijete koje je navršilo 15 godina života i pohađa osnovnu školu, a mislim da je ovo što je uvaženi kolega već i rekao da u svakom slučaju ima itekakvu osnovu i da obzirom na argumente koji su dati u ovom prijedlogu trebali bi se dići iznad političkih interesa i vidjeti da se ovdje u svakom slučaju radi o čistom propustu. Zbog toga mislim da jednostavno po ovome ne bi trebalo imati nekih posebnih nedorečenosti jer taj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona ustvari govori i ono što jednostavno je negdje propušteno zbog nečije omaške da tako kažem. Prema tome vjerujem da će se upravo po prijedlogu kojeg je kolega Lesar ovdje naveo, naravno da mi je iskreno žao što ga danas ovdje nema kao predlagatelja međutim evo kolega njegov iz HNS-a je rekao razloge zbog kojih danas jednostavno nije mogao biti tu, ali eto ja, i u ime Kluba IDS-a i u moje osobno ime predlažem da se ovaj prijedlog usvoji i da se kao takav sa ova članka unese i da se ta omaška jednostavno izbriše iz postojećeg zakona. Hvala lijepa.